Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na privremene funkcijske planove za prvo tromjesečje 2012. godine: a) Hrvatskih voda a) Hrvatskih cesta a) Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka a) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a) Agencije za upravljanje državnom imovinom Predlagatelj je Vlada RH. Prijedlog akta Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Uvaženi Zdravko Marić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. ja bih rekao zaista tehnički dokument. Obzirom na održavanje parlamentarnih izbora Vlada RH i predlaže Saboru sukladno članku 42. Zakona o proračunu ovu odluku koja se tiče privremenog financiranja u prvom tromjesečju 2012. godine u kojem razdoblju se ne mogu financirati novi programi proračunskih korisnika već se naravno dužnost i nužnost da se osiguraju sredstava koja su neophodna za obavljanje poslova i funkcija proračunskih korisnika državnog proračuna, dakle prije svega za plaće, mirovine, naknade za nezaposlene, rodiljne naknade, dječji doplatak, socijalne naknade i prava branitelja i ostala prava. Inače taj isti Zakon o proračun isti članak 42. propisuje koliki je maksimalan iznos privremenog financiranja dakle proračuna za prvo tromjesečje. Sukladno tom 42. članku kaže da privremeno financiranje se obavlja razmjerno jednoj četvrtini ukupno ostvarenih prihoda prethodne godine. Sukladno tom članku ukupna razina rashoda odnosno planirani rashodi u prvom tromjesečju iznose 27,3 milijarde kuna. Toliko, hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Nije se nitko prijavio. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti. Time završavamo današnje zasjedanje. Nastavljamo sutra u 9,30 sa točkom 4., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskim proizvodima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 885. Hvala lijepa i laku noć vam želim.